Още повече, че комисията, както е предвидена за един месец, така или иначе ще трябва да излезе скоро с проекти за решения или най малкото със становища по отношение на очертаващия се проблем, който имаме в енергетиката. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ ще припомним, разбира се, сега тук и в самата комисия, че има много бързи и лесни механизми за преодоляването на очаквания скок на цената на тока, даже може да се говори и за поевтиняване, поради простата причина, че че има тема, която странно защо се избягва в нашето общество и в българската политика. В средата на месец юни тази година Европейската комисия излезе със

българската държава изкупува на преференциални три пъти по-високи цени тока на тези две централи, отколкото примерно изкупува от българския ТЕЦ „Марица изток 2“, който е държавен. Това представлява много сериозна нерегламентирана държавна помощ, която държавата ни оказва в продължение на вече почти четвърт век. Впрочем досега винаги се е говорило като мантра, разбира се, която не подлежи на абсолютно никакъв коментар и противоборство, че когато нещо дойде от Брюксел, то трябва да се изпълнява, тъй като трябва да изпълняваме своите задължения към нашите европейски партньори, защото сме лоялни партньори и какви ли още не втръснали ни до гуша мантри, които, между другото, чухме само преди няколко дни тук от тази трибуна от министър-председателя. Странно защо обаче, когато говорим за прекратяването на договорите с американските тецове и за прекратяването на зависимостта на българската държава от тези две чужди дружества, всъщност ние ще продължим да изкупуваме този ток, само че нека цената да не бъде на 200 лв., а да бъде на 80, както е в момента с „Марица изток 2“. Този въпрос ще бъде поставен в комисията от нашите членове и силно се надяваме и разбира се, ще видим какъв точно ще бъде развоят на работата ѝ и ще поставим въпроса и пред Министерския съвет. съвет. Наистина няма как в крайна сметка изпълнителната власт да се крие зад законодателната, а още повече че заявките на дружествата за увеличаване на цената на тока в момента вече са налице. Няма време. петнадесети, комисията ще се състави и има точно един месец срок за действие. Надяваме се, разбира се, да се покаже на българското гражданство, че може вече да започнат да се предприемат реални действия за промени, а не да се повтаря старата практика. През последните 20 години тази нерегламентирана държавна помощ от страна на българската държава и българските данъкоплатци – в общ план всеки един от нас, продължава вече в период на управление, в който са ни управлявали правителствата на: НДСВ и ДПС; после тройната коалиция на БСП, НДСВ и ДПС; после управлението на ГЕРБ с най различните там присъдружни метастази – патриотични, реформаторски и други подобни, за да стигнем до сегашния момент. Така че ние ще настояваме наистина за поставяне на този въпрос, защото не бива да има двоен стандарт по някои въпроси. Когато се произнесе Брюксел, тук се счупват от бързане и от препиране да изпълнят препоръката, въпреки че тя няма задължителен характер. В този случай обаче българското правителство се направи на приятно разсеяно – повтарям, че това беше правителството през месец юни на служебния кабинет, разбира се, което показва, че има някои фактори, които са над разделенията, които уж са на идеологическа основа в България, и което за пореден път ще ни накара да поставим въпроса: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

залата, който не знае, те се регулират от Комисията за енергийно и водно регулиране, която по Закона за енергетиката има петгодишен пълен мандат. Тоест не е налице възможност за нас като народни представители, които избираме състава на тази комисия, ако не сме съгласни с нейната дейност по одобрение на цените на тока и водата, да прекратим предсрочно нейните пълномощия, което за мен не е редно, тъй като виждаме, че от едната страна, на залата се говори, че Комисията е независим орган, а от другата страна, на залата се говори, че следва да се реагира на цените на тока. Затова смятам, господин Костадинов, и не съм съгласен с Вас, че следва да предложим законопроект, който да позволи в чл. 12б от Закона за енергетиката Народното събрание, което е избрало тази комисия, да прекрати предсрочно пълномощията ѝ, когато ние като народни представители смятаме, че тя обслужва интересите на външните монополи, които искат увеличението на цените на тока и на водата например. Трябва да имаме такава възможност, за да има два ефекта – на първо място, когато се прекратят предсрочно пълномощията на тази комисия, ще можем да реагираме срещу искане за увеличение на цените на тока или най-малко да го забавим. Втората и резултатът, който ще постигнем, ще бъде превантивният резултат и членовете на тази комисия ще знаят, че ако евентуално искат да получат някакви облаги, за да одобрят повишението на цените на тока, мандатът им ще бъде предсрочно прекратен.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

Не знам дали осъзнавате, но с това решение, което се предлага днес, се нарушава, и то много сериозно, Законът за енергетиката. Нарушава се и работата на независимия регулатор, която, както преждеговорившите колеги и господин Добрев споменаха, е дейност, която се наблюдава от страна на Европейската комисия. Има и такава агенция, която е на всички регулатори в Европа, така че контролът, който се упражнява върху нас, е изключително сериозен и нарушавайки Закона за енергетиката, ние ще създадем наистина много сериозни проблеми. Дебат по тази тема може да има за цената на електрическата енергия или цената на природния газ. Ако прецените, може да извикаме тук член на КЕВР или председател на КЕВР, който да обясни каква е ситуацията, но българският парламент няма правно основание да взема решения, свързани с цената на електрическата енергия. Така че аз апелирам към Вас да не даваме лош сигнал към българските граждани, защото точно това правим. Парламентът е призван да спазва законността, но това, което Вие предлагате с това решение, е грубо нарушаване на Закона за енергетиката и влиза в тотално противоречие с Вашата мантра за върховенство на закона. Всъщност какво се учудвам, след като беше нарушена Конституцията и това не направи на никого никакво впечатление? Призовавам Ви да проявите разум и преди да предлагате подобни решения, просто прочетете законите. Имаме прекрасни закони. Трябва да се четат. Ако бяхте прочели Закона за енергетиката, щяхте да видите какво пише в него и може би нямаше да се стигне до такова решение, до такъв дебат, който наистина губи парламентарно време, и в момента българските данъкоплатци плащат за това ние да обясняваме какво пише в Закона за енергетиката. Ако наистина искаме да бъдем полезни, да спрем с популизма, защото това е популизъм. Вие много добре разбирате, че това е популизъм, но ако искаме да бъдем полезни на българските граждани и наистина да има смисъл от такъв дебат, то трябва Вие от управляващото мнозинство да дадете необходимите указания на Министерството на енергетиката и на Министерството на финансите да продължат преговорите с Европейската комисия, свързани с въвеждането на механизма за капацитет – преговорите, които служебното правителство на президента Радев, за голямо съжаление, преустанови. Радев, за голямо съжаление, преустанови. Ако тези преговори не бяха преустановени и бяха изпълнени изискванията на Европейската комисия, нямаше да се стигне до тази ценова криза в областта на електрическата енергия, но безотговорното отношение на служебното правителство доведе до това нещо.

блицконтрол отправихме въпроси към министър-председателя – тогава Стефан Янев, но така и не получихме отговор какви мерки ще бъдат предприети, какво мислят по тази тема. Никой нищо не мислеше се стигна сега до ситуация, в която българският парламент трябва да вади кестените от огъня на настоящото правителство. Разбирам какви са Ви мотивите, но те са незаконосъобразни. Благодаря. Благодаря. За реплика – Радослав Василев от „Продължаваме Промяната“.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Госпожо Петкова, ние неколкократно предложихме решения за изчакване с покачването цената на тока

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Петкова, хубаво е да спрете да демагогствате тук от тази трибуна. Хубаво е да спрете да имате противоречиви мнения, защото, от една страна, Вие казвате, че има криза с цената на тока на световно, на европейско ниво, нашите съседи. Имало контрол върху цената на тока в България, и от друга страна, обвинявате всичко, което е извън Вас – служебно правителство, Крум, Омуртаг, ако щете, за всички кризи в България – всичко, което се намира извън Вас. И аз Ви призовавам сега, докато ние тук губим парламентарно време заради Вашата демагогия, заради това, което направихте с цената на тока през цялото време, през което управлявахте, през всичките тези 12 и повече години, в които бяхте на власт, защото заради Вас в момента българските граждани не могат да си платят електричеството, българският бизнес фалира. И докато Вие тук демагогствате, хиляди хора остават на улицата без работа, защото предприятията в България не могат да си платят тока, защото е в пъти повече. Нека да пристъпим към гласуване на тази комисия и всички тези доводи, които ги имате, макар и противоречиви, си ги кажете на комисията, кажете ги след това. Затова се създава тази комисия, защото половин година нямаше парламент в Република действащ парламент, който да може с редовно избран кабинет, редовно правителство, които да могат да вземат решения в една или друга насока, така че спрете с тази демагогия. Това е призив, разбира се, обръщение. Знам, че няма да бъда чут. Нека да пристъпим към гласуване на тази комисия и когато имате някакви доводи, предложете Вашите двама човека от парламентарната си група, отидете и си кажете доводите. Стига губихте парламентарното време на цяла България. Благодаря.

По какъв начин създаването на Временна комисия нарушава Закона за енергетиката никой не разбра, но Вие влизате с някакво кълбо на бъдещето да предричате какво се случва?! Другото нещо, което Ваш колега, който се изказа преди малко – при Вас сте свикнали да Ви хвърлят нещо от Министерския съвет и да слушате. При нас не е така, не трябва от Министерския съвет да се дава нещо на парламентарната група, за да бъде направено. Също така не забравяйте, че това е криза

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз малко се плаша, когато колеги от БСП говорят за демагогия в енергетиката ще си позволя да се върна няколко години назад. През 2014 г., когато след намеса в дейността на бившия тогава ДКЕВР цената на двете американски централи, която влиза в микса на цената на електрическата енергия, беше намалена изкуствено, за да постигнете едно 5-процентно намаление на цената на електрическата енергия за бита. В резултат на това само за три месеца беше генериран дефицит в Националната Колеги, това са опасни неща и опасни заигравки, в които искате да ни вкарате, и колегите, които са може би от „Продължаваме Промяната“ и нямат тази информация и този опит. Така че аз отново призовавам към това – нека да бъдем реалисти, нека наистина да направим това, което зависи от нас. Единственият вариант е правителството да възобнови преговорите с Европейската комисия и да въведе механизъм за капацитет, който ще даде възможност за предоставяне на легална държавна помощ на централите, които произвеждат електрическа енергия от въглища, и това ще намали цената. Що се отнася до репликата на младия колега от „Продължаваме Промяната“, колега, аз така и не разбрах кога Вие сте направили предложение до КЕВР и в какво

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Първо, приветствам младия колега, който намери сили да излезе на тази трибуна и да Промяната“ и ДПС.) Убеден съм, че следващите пъти ще бъде много по-добре представен и много по-добре от тези, които сме били дълги години тук. Уважаеми колеги, дебатът имам чувството, че се изкриви. Тръгнахме да говорим за словореда, тръгнахме да говорим и за по-опасни неща, да не уважаваме онези институции, които ние сме ги избрали. Уважаеми колеги, всичко това, което се случва днес в тази зала, и онези изказвания, с които започнахте, за цената на електроенергията, за назначените институции, за зависимите и независимите институции, е много погрешен подход. В България Комисията за енергийно и водно регулиране е една независима институция и тя е избрана според Закона за енергетиката. Затова, ако днес тръгнем да търсим причина и вина в Комисията за енергийно и водно регулиране за кризата в енергетиката, няма да стигнем до същността, до истината за енергетиката в България. Защото, колеги, ако смените Комисията за енергийно и водно регулиране и назначите Ваши хора, тя ще е по-независима ли? ли? Аз ще се върна към темата за Временната парламентарна комисия. Приветствам тези, които са измислили всичко така обтекаемо, че не са писали нищо против КЕВР, нито пък за цените на електроенергията. В този текст, който е писан, текстът ни опазва от всякакви такива въздействия върху онези арбитражни комисии и така нататък, колеги. Но всички други, които излязохте на тази трибуна с идеята да се представите пред обществото, че сте загрижени за цената на електроенергията – някои го казват популизъм, други, за да се представят така, че са загрижени едва ли не и за зелената енергия, и за ТЕЦ-овете, влизате в една тема, която не е позволено от уважение към българската държава да се изказвате от тази трибуна. Защото цените на електроенергията и всичко това, което се случва в мариците – миналата година месец декември беше представен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, за да можем да получим този механизъм за капацитет, за който говори госпожа Теменужка Петкова, но аз няма да кажа, че тогава ГЕРБ не ни подкрепиха. Уважаеми колеги, освен всичко това, което в момента се случва в енергетиката, същото се случва и със здравеопазването. Но според мен, ако не направим временни комисии, докато не съставим постоянните комисии, ние няма да сме в час и няма да отговаряме на очакванията на обществото. Така че, ако искате да говорим за цената на електроенергията, може би в тази комисия ще говорим. По телевизиите много пъти сме казали как и по какъв начин ще бъде направено всичко онова, което е необходимо, за да се помогне на бизнеса да се получават онези средства, които определени фирми печелят повече, но тук трябва да се знае, че зелената енергия не влияе върху високата цена на електроенергията в света. И също така ще вземем онези решения чрез изменение в законите, където единствените начини, които останаха, са или да намалим ДДС, или да пипнем акцизите, за да може да има някаква нормална цена, която би трябвало да получава битът.

онзи откат, който се получава във формулата, която изчислява Комисията за енергийно и водно регулиране. Така че да съставим Комисията, да спрем с популизма, да престанем с атаките към институциите, защото, ако премахнете Комисията за енергийно и водно регулиране, тогава, както каза премиерът, ще има още веднъж „здравейте отново на всички“, но протестите ще бъдат пред Министерския съвет. Затова, уважавайки всички институции, създавайки тази комисия, анализирайки ситуацията с енергетиката в България, влизането в законопроектите, в данъчните и в акцизните, да се опитаме по някакъв начин да дадем инструмента в ръцете на независимите институции, за да могат да определят поносимата цена на електроенергията. Благодаря Ви. Бъдете живи и здрави! Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, да благодаря на господин Аталай, че ни подкрепя в нашите първи опити да се изказваме от тази висока трибуна. И в допълнение да кажа, че като нов член на Народното събрание за мен е изключително смешно да гледам как ГЕРБ говорят от тази трибуна за искреност, за честност, за спазване на закона как трябва да си спазваме времето и да не губим времето на гражданите. Вие това правите, откакто сме тук, Вие това правите. Така че пожелавам Ви приятен ден и дано по-бързо да минем към гласуване и към нашата истинска работа. Благодаря. Процедурата е после, първо репликите. Заповядайте, господин Дилов. Благодаря Ви, почитаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Аталай, давам си много ясна сметка, че да говоря след Рамадан за енергетика е все едно да обяснявам на НОИ как ми се е наводнила банята. Обаче имам въпрос към Вас

се поставиха тук. Не е ли смисълът на тази комисия всъщност една индулгенция – да прикрием с нея факта, че новото българско правителство поради младостта си – аз не казвам нищо лошо за него, и току-що създадено си няма много ясна концепция как ще се справи с ценовата криза? Защото това е ценова криза, не е енергийна криза. И хайде да прехвърлим на парламента отговорността един месец тук да мъдруваме мерки в специална комисия. Имаме ли правителство – имаме!

Благодаря, господин Дилов. Друга реплика? Господин Василев, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Това, което исках да кажа, е, че ние ясно заявихме нашите намерения за намиране на решения. Въпреки това КЕВР увеличи цената за отопление през зимните месеци.

През последните 12 години властимащите чрез многобройни машинации и манипулации успяхте да пропуснете реформата в сектор „Енергетика“. Обещанията Ви реално нито повишиха доходите на домакинствата, нито позволиха на социално най-уязвимите да преборят прага на бедността. Вместо това ние непрестанно слушахме хвалебствия и лъжи за стабилност и благополучие. Такава стабилност, уважаеми дами и господа от опозицията, че днес сме пред една невиждана криза – криза в електроразпределението, в енергопроизводството. В крайна сметка управлението Ви доведе до една провалена реформа в сектор „Енергетика“, неправилно функциониращи регулатори и овластяване на определени олигархични кръгове. Да се надяваме това да бъде дотук. Благодаря Ви. Благодаря, господин Василев. Господин Аталай, дуплика желаете ли?

Благодаря Ви. На колегата – последния, който ми направи реплика, няма да му отговарям. Поздравявам те още веднъж за смелостта,

няма дълбок замисъл (смях и оживление), защото, ако имаше дълбок замисъл, нямаше премиерът да говори от няколко дена как, по какъв начин ще намали цената на електроенергията. Това ще го припишем към младостта и неопитността. Колеги, това, което в момента става в Народното събрание, са първите крачки, първият опит да бъдем добронамерени. Предложена Ви е една Временна комисия да разглежда и да запознае, пък защо да не се опознаем, да видим кой как ще асимилира и ще реагира на това, което се случва в енергетиката. Така че е необходимо. Може да бъде само за 14 дни, докато се направи постоянната Комисия, но нека да го гласуваме. Смятам, че вече достатъчно се наиграхме. Дайте да преминем към по-сериозни дела.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е по начина на водене към Вас, господин Председател. С цялото ми уважение, Вие оставихте да се изкажат колегите от Вашата парламентарна група – Митев и Василев, без никакво отношение към разискването на дебата и направиха реплика към господин Аталай, но се обърнаха към една друга парламентарна група. Трябваше да ги прекъснете, което е най-справедливото. С цялото ми уважение, че може би за първи път се изказват от тази трибуна, но Вие като пръв сред равни трябваше да ги поучите или най-малко да им напомните, че Правилникът на Народното събрание, какъвто е в момента, трябва да бъде спазван. Това помага за тона на дебата и за решаването на проблемите, за които всички сме се събрали, надявам се, по тази причина в Народното събрание. Да кажа и на тях съвсем накратко – колеги, ако създадем тази комисия и обещаете да върнете на избирателите цената на тока, каквато беше по времето на ГЕРБ – 80 лв., а не 500 лв., мисля, че е благоприятно за всички. Благодаря.

Здравейте. По начина на водене. Както каза и колегата, днес няколко пъти станахме свидетели как ГЕРБ използват процедурите, за да правят изказвания. Моля Ви, спирайте ги, когато това се случва! Благодаря. Надявам се, че няма повече процедури. Вие сте за изказване, нали? Мартин Димитров чака най отдавна за изказване – заповядайте.

Има смисъл от такава комисия, защото редовната Комисия по енергетика ще бъде готова най-рано след 10-ина дена, а няма 10 дена за губене. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е: да, колеги, имайте предвид, че никой от нас не може да казва на един независим регулатор, който и да било той, какво да прави. Обаче както целия Европейски съюз можем да имаме политики политики за овладяване на проблемите, политики за овладяване растежа на цените в енергетиката. Това можем да правим, но не можем да казваме на независими регулатори какво да правят. Вярвам, че никой от Вас в своето изказване не е имал предвид такова нещо. Всъщност реално може да се направи и дали това може да бъде свършено от парламента, защото колеги казаха, че едва ли не парламентът нищо не можел да направи – не е така. Много европейски страни предприеха диференциран ДДС. Знаете ли, по принцип не съм привърженик на такива мерки, още по-малко моят колега Георги Ганев, когото от десет дена подготвям по темата, че в кризисни ситуации и това се налага. Диференциран ДДС за четири месеца е мярка, която може да потисне нарастването на цените на електроенергията. (Реплики от ДПС.) Да, законодателна мярка, и една Временна комисия може да подготви и да препоръча такава мярка. Ето това ѝ е работата! Така че има какво да свърши една такава законодателна мярка. Да, без нас, без парламента това не може да се случи, колеги. Друг е въпросът, че служебното правителство закъсня. Специално в блицконтрола попитахме кога е поискана нотификация от Европейската комисия за такива диференцирани ставки и оставаме с впечатлението, че твърде късно това се е случило, което е грешка. Когато попитахме служебния кабинет – защото знаехме, че този разговор идва: кажете ни конкретно какви политики предприемате за овладяване на проблемите в енергетиката, за потискане растежа на цените на електроенергия, те ни казаха,

много късно, това е част от проблема, колеги. Тези са възможните мерки. Между другото, единствено един колега от ДПС говореше за конкретните решения, които могат да се вземат, защото така трябва да се говори. Една такава комисия трябва да има конкретни предложения. Относно механизма за капацитети,

въпросът да е приключил. Сега казвате – защо го няма? Няма го, защото не е направено. Още по Ваше време е трябвало да се свърши. Тоест има възможни политики. Има възможни мерки. Те се прилагат на ниво Европейски съюз. Можем и ние да ги приложим. Има логика в една такава Временна комисия.

Няма такъв казус! Тоест парламентът трябва да избере нови членове и нов председател на КЕВР, които са с изтекъл мандат. Нормална, демократична процедура. И така, колеги,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, първо, нашето правителство изобщо не е закъсняло с така наречения „механизъм за капацитет“. Ние работихме по тази мярка и до 12 май 2021 г., когато всъщност предадохме, така да се каже, властта в ръцете на служебното правителство, нещата бяха финализирани. Ние бяхме финализирали с Европейската комисия датата, на която този механизъм трябваше да стане факт, и това е 1 юли 2021 г. Подготвили сме промени в Закона за енергетиката, които са съгласувани с Европейската комисия. Просто трябваше да се довършат преговорите, за да може да стане факт и тази законодателна промяна, която сме подготвили и е одобрена от Европейската комисия. На 1 юли имаше работещ парламент. Няколко пъти призовавахме служебния министър на енергетиката да ускори процеса по водене на преговори с Европейската комисия, да финализират целия този процес. Ако това беше свършено, нямаше да се стигне до датата 5 август, когато цената на електрическата енергия просто се взриви. Така че никой от нас, от правителството на Политическа партия ГЕРБ, не е закъснял. Ние работим по този механизъм. Направили сме съответно анализ, който е свързан и с мощностния баланс, и икономическия анализ, така, както се изисква от Европейската комисия. Ползвахме услугите на една от най-добрите компании, която се занимава в европейски мащаб точно с тези анализи. Така че всичко това, което се изисква от нас, е било направено. Просто служебното правителство спря

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Димитров, разбирам, че Вие защитавате председателя на КЕВР и Вашия съпартиец от от ДСБ Иван Иванов, но може би не сте разбрали предложението ми. Без значение дали мандатът на КЕВР е изтекъл или не, ние не можем да позволим като български граждани да бъдем подложени на един нов петгодишен гнет, съобразявайки новия петгодишен мандат на тази комисия, която трябва да изберем като народни представители. Не можем да си позволим да го търпим още пет години, ако той е в полза на външни, тесни икономически интереси. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. Реплика от Драгомир Стойнев – заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, правя репликата към Вас, защото може би не стана ясно следното от Вашето изказване: тази комисия няма да се занимава с цената на електроенергията, тази комисия няма да казва на КЕВР какво да се случва, нито пък ще предлага промени в структурата на КЕВР. КЕВР е една независима институция и ние по никакъв начин не можем да определяме и да казваме какво ще се случва там, но ние можем да предложим гъвкаво законодателство, което да подпомогне Енергийната комисия за вземането на решения. Защото, колеги, не е тайна, че имаме огромна задлъжнялост вътре в сектора, имаме огромна междуфирмена задлъжнялост, имаме чуждестранни инвеститори, които заради високата цена на електроенергията търпят все по-големи и по-големи загуби, имаме вътрешни държавни предприятия, които затъват все повече и повече, и когато цената в този глобален свят се увеличава и ни удря нас, ние трябва да осъвременим нашето законодателство, така че да може и Комисията, и Министерството да имат гъвкав подход, да вземат правилното решение в точния момент. Затова работата на тази комисия – и неслучайно, браво на колегите от „Продължаваме Промяната“, не са написали, че ще се занимават с цената на електроенергията, защото, колеги, това не е наша работа, това е работа на независимия орган, следователно ние ще се занимаваме именно с това законодателство, с което да подпомогнем и да увеличим ефективността на енергийния сектор. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Стойнев. Заповядайте, господин Димитров. Стана ясно, колеги, че ние не можем да изземем функции на регулатора и никой няма такива цели, но можем да предприемем политики за овладяване на кризата в енергетиката. Това е работата на парламента, съответно и на правителството. По репликата на госпожа Петкова. Имате огромно закъснение за тези механизми за капацитет, имахте страшно много време това да бъде свършено в рамките на Вашия мандат – не го свършихте.

държавни субсидии към ТЕЦ-овете, освен ако не се уговори друго. Въпрос, който остана висящ по Ваше време, и ми е много интересно сега да кажете какво друго говорихте, какво изключение, каква дерогация договорихте за България? Както, между другото, понеже повдигате темата, иначе нямаше да влизам в тези детайли, когато започна енергийната криза в България, ПАВЕЦ „Чаира“ беше в ремонт това лято. Това отговорна и сериозна политика ли е, дами и господа? Това ли е моментът за такъв ремонт? Тогава, когато най-много ни трябва, то да бъде в ремонтни дейности?! Както и същите хора 12 години – същите хора, 12 години не построиха газовата връзка с Гърция, която, да, е един инструмент, инструмент за повече възможности. Да, за същите хора става въпрос. Както и същите хора назначиха ръководството на ТЕЦ 2, което в условията на растящи цени лятото много късно започна да работи, което е стратегическа грешка, уважаеми дами и господа. И най-накрая, ако някои колеги могат да предоставят на Народното събрание Пътната карта с „Газпром“ за развитие на газопреносната мрежа, ще бъдем благодарни, изяснявайки ситуацията в българската енергетика, и както каза тук един нов колега, той искал да знае всички неща, които са подписани. Съгласен съм с Вас. И аз искам да знам всички неща, които са подписани, всичко, което се е случило, така че, който може да помогне в тази връзка, ние ще бъдем благодарни. Благодаря. Заповядайте за лично обяснение. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Димитров! Правя лично обяснение към Вас, защото няколко пъти обяснихте за механизма за капацитет. Аз вече се опитах да разясня, че този процес преминава през много сериозни етапи и трябва човек наистина да седне да прочете съответните директиви и Регламент, за да може да види през какво преминава една такава процедура. Така че още веднъж казвам, че ние не сме губили нито ден. Това е процес, който тече може би година и половина, близо две години. Трябваше да се финализира целият този процес, за да можем да стигнем до успешен финал, какъвто бяхме постигнали и какъвто служебното правителство не пожела да положи усилия и да приключи. Ако това беше се случило, днес нямаше да сме свидетели по отношение на тези цени цени на електрическата енергия. Що се отнася до дерогацията, може би имате предвид дерогацията на нашите въглищни централи. Искам само да кажа, че тя не се определя съответно от Европейската комисия, дерогация се дава от нашите национални органи. ТЕЦ „Марица изток 2“ има безсрочна дерогация за работа. Така че двете американски централи – също беше в ход тяхната процедура по дерогация, която, надявам се, вече да е финализирана успешно. Що се отнася до така наречената „Пътна карта“, за която Вие винаги искате да знаете нещо. тя, Пътната карта, на практика е пред Вас, защото всичко това, което е имало да става, то е станало – проектът е реализиран, сключени са договорите. Просто изискайте, прочетете договорите, вижте какво пише в тях. Ако има нещо, което Ви притеснява, моля, кажете. Но това, което ние постигнахме с реализацията на Балкански поток, е безспорно и всички Вие много добре го осъзнавате и знаете какви са ползите за България. България получава приходи от такси. Това, което ще получим от този проект, са над 9 милиарда, над 9 милиарда България ще получи като приходи! В противен случай ние губехме всичко. България щеше да загуби целия си транзит! Това ли искаме да стане? И в това ли се изразява патриотизмът? Благодаря Ви.

Криза има само когато има проблем с доставките, а сега няма проблем с доставките.“ В 10,00 ч. днес господин Биков казва: „Енергийна криза има, но цените на тока се вдигат не само в България, а в цяла Европа.“ Оставам изумен как колегите от ГЕРБ правят опит да легитимират вдигането на цените на енергията. Най-вероятно повишаването на цените на енергията е било част от Вашите предизборни обещания и хората очакват да бъде изпълнено. Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Енергийна криза наистина няма, защото такава криза има, когато има проблем с доставките на енергийни ресурси. Колегата Биков спомена това, че има ценова криза. Така че аз много моля, когато говорим или когато си записвате, просто записвайте коректно. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Преди да обоснова защо няма да подкрепим създаването на тази комисия, искам да започна с един цитат отпреди два дни: „Овладяхте енергийната криза и осигурихте значителна финансова подкрепа и компенсации на всички небитови потребители.“ Можете ли сега да ми кажете на кого на кого е тази реплика? Кого цитирам? Ще Ви припомня – цитирам президента Румен Радев онзи ден, когато за последен път събра своите служебни министри от втория служебен кабинет, който той беше назначил. Аз разбирам, колеги, и Ви поздравявам за това, че започвате да се събуждате, че проблем с цената на електроенергията има, че бизнесът пострада много тежко през последните месеци.

продължава и с тези седем месеца на тези две служебни правителства се загуби време. Преди малко се каза, че не е имало парламент. Не, напротив, имаше парламент! Но знаете ли с какво се занимаваше този парламент? Ще Ви кажа. Той се занимаваше с това да очерни ГЕРБ – добре, приемаме го. Той се занимаваше с това кого да охранява НСО и кого не. Той се занимаваше с това да вземе Бюрото по защита на главния прокурор. И с други важни теми. Госпожа Мая Манолова оглавяваше една комисия за ревизия. Колеги, всъщност обаче нито дума по тази тема! Нито дума и по други теми, но понеже днес се фокусираме върху тази тема, нито дума по тази тема. Само че господин Президентът, доколкото виждам от това, което каза онзи ден, означава, че всъщност проблем няма, но, колеги, проблем има. Ние като опозиция не използваме времето си за нещо друго, не за да бламираме създаването на тази комисия (смях от „Продължаваме Промяната“), защото то не зависи от нас, но тук е мястото да се дискутират тези неща. Опозицията е тази, която трябва да Ви каже, когато правите грешки. А създаването на тази комисия е грешка! Атакуването на независимите регулатори е грешка! Това не е добре за Вас. Това не е добре за Вас! Мисля, че преди малко господин Аталай го спомена. Когато започнеш да се бъркаш в работата на независимите регулатори, това означава, че цялата отговорност пада върху Вас. Създаването на тази комисия според мен е точно опитът на сегашното правителство да избяга от отговорност и да я прехвърли към Вас. Към Вас, не към опозицията! Ние ще гласуваме против – няма никакво значение как ще гласуваме. Отговорността вече е изцяло във Вашите ръце. Това ми напомня малко и на утрешния съвет, който ще се проведе в Брюксел, ако не ме лъже паметта, в който няма да участва премиерът, а ще участва президентът. Защо? Защото най-вероятно има въпроси, включително и темата с Македония, които ще бъдат поставени на този съвет, и всъщност нашият премиер, който ние гласувахме онзи ден, няма готови отговори. Това е истината. Това правите и с тази комисия. Темата е прекалено сложна, прекалено изискваща внимание, но трябва да се носи отговорност. А защо, колеги, Комисията е за един месец? Защо не я направим за три месеца например? Да мине зимата, то сигурно от само себе си в някакъв момент цената на електроенергията би трябвало да се нормализира, говоря на световните пазари, и всъщност през цялото време да се окаже, че правителството не си е мръднало малкия пръст да свърши някаква работа. Работата означава да подкрепи бизнеса, битовите, небитовите потребители – това, което се изисква от едно правителство, а регулаторът, независимият регулатор, е този, който трябва да обследва обективните обстоятелства и да направи предложения. Даже некоректно, между другото, се изказвахте някои колеги за това, че бил вдигнал цената на

господин Иван Иванов, когото аз лично много уважавам, когато ГЕРБ е гласувал за него като председател, неслучайно го е направил. Неслучайно! Защото, когато говориш и искаш, и искрено очакваш да имаш независим регулатор, правиш така, че той да не зависи партийно по никакъв начин от твоите решения. Не може премиерът, президентът или който и да било друг да му налага какво да прави и какво не. А Вие всъщност горе-долу това искате да направите с тази комисия. Не, колеги, регулаторът е този, който трябва да каже: такива са обстоятелствата, а правителството – правителството трябва да бъде органът, който да създаде механизмите, за да компенсира особено бизнеса в момента, тъй като той изключително много страда от това повишаване на електроенергията. И за последен път, и приключвам – то е за Вас, колеги – Вие управлявате, Вие носите отговорност, Вие трябва да се събудите и да разберете, че такъв проблем има. И за разлика от седемте месеца на хубавите фанфари, на хубавите приказки, които се изказват за успешното правителство, всъщност се оказват един балон, който ще се спука много, много, много скоро. Не само за ценовата криза в електроенергията, но и всяка друга криза, пред която държавата е изправена. Така че, колеги, Вие гласувайте за тази комисия, носете си отговорността, но да знаете – много скоро всичката тази тежест ще падне на Вашите плещи, хората ще осъзнаят, че всичкото, което се говореше през последните месеци, е просто едни празни приказки, слогани, заклинания и нищо повече. И стига се оправдавахте за някакви 12 години. Цената на електроенергията, когато ГЕРБ е управлявал, беше средно около 80 лв. Сега цената отива към близо 500 лв.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, слушам ГЕРБ да говори за мерки, за решения и за грешки и не мога да повярвам, че има такъв цинизъм. Най-големият провал беше именно техният – за спирането на проекта АЕЦ „Белене“. Ако АЕЦ беше построен, досега щяхме да сме го изплатили и вече да имаме печалба от него. Тук днес нямаше да говорим за вдигане на цени, а щяхме да говорим

Нямах намерение да се изказвам днес още от първия си ден на присъствие в Народното събрание, но господин Ненков някак си ме издърпа за езика. Аз се изказвам в случая и като председател на първата потребителска организация в България – Федерацията на потребителите. Господин Ненков, преди малко много сърцераздирателно ни казахте, че започваме да се събуждаме. Ние от Федерацията на потребителите сме се събудили много отдавна и за разлика от Вас аз и моите колеги ежедневно се срещаме с между 5, 10, 15 потребители – срещаме се с тяхната мъка. И сега, 24 часа след като правителството се е заклело, Вие да пледирате, че няма нищо лошо в това да се повиши цената на енергията, извинявайте за израза, това е цинизъм. Да, да, спекулация правя аз, но спекулация в момента прави… След малко, в 13,30 ч., е Комисията за енергийно и водно регулиране – там ще има спекулация. И ние тук в момента продължаваме да нагнетяваме обстановката. Непрекъснато се фиксирате в президента. Спрете, това не е здравословно! Фиксирайте се оттук нататък как да притъпим мъката на българските потребители, защото, пак казвам, 22 часа след като правителството се закле, да се внушава, че няма нищо лошо в това да се повишава цената на най-бедния потребител в Европейския съюз, е цинизъм. Благодаря Ви. Благодаря. И реплика на Филип Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Ненков, когато Вие от ГЕРБ говорите за енергетика, трябва да започвате и да свършвате Вашите изказвания с едно име: Гинка, Гинчето, както някои от Вас се обръщат към нея – Гинка Върбакова, не знам. Някои я познават от 20 години, други може би от по-кратко, не знам, това са си Ваши работи в парламентарната група. Но когато говорите за енергетика,

Дуплика, господин Ненков. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, започвам отзад напред. Господин Попов, когато явно нямате аргументи, стигате до подобен вид репликиране. Не знам какво да Ви кажа, изключително трудно ми е да отговоря на този въпрос. Що се касае до господин Георгиев. Аз не си спомням да съм казал или някой да е казал, че ние подкрепяме увеличаването на цената на електроенергията. Няма според мен човек – не в тази зала, извън тази зала, който да е доволен от това нещо. Няма! Не сме обвинили конкретно някой, че е виновен за повишаването на цената. Ние сигнализираме, че през последните седем месеца никой не си мръдна малкия пръст да направи подкрепа да направи подкрепа за бизнеса или за потребителите, за да посрещнат тази цена на електроенергията. И казваме друго: че в крайна сметка има независим регулатор на всички Вас. На всички Вас! Затова са измислени. Помните ли, господин Георгиев, преди ние да направим именно тази реформа в начина на избирането на регулатора, всъщност той се избираше от Министерския съвет? Тогава хората по доволни ли Тогава бяха ли по-доволни? Не, напротив! Ние предприехме тази стъпка. Между другото, ако не ме лъже паметта, всичките парламентарни групи подкрепихме точно това. Това беше и с Вашите колеги, които сега са във Вашата парламентарна група. И смея да твърдя, тъй като съм бил много години в Комисията по енергетика, винаги сме имали до голяма степен сходство в начина на мисленето си и сходство в начина на гласуването. Но сега се намираме в друга ситуация – пазарите на електроенергията се повишиха значително. В крайна сметка трябва държавата, но не парламентът… Парламентът може да приеме законодателство, но с решения за създаване на такива комисии няма да постигнем нищо. Не е нужно някой да се оправдава с ГЕРБ. Ситуацията е такава, каквато е в момента. И не виждам защо търсите отговорност в ГЕРБ? Седем месеца управлява друг, два парламента се изредиха. Закон приехте ли, някаква мярка някой предложи ли? Не. Правителството в момента си измива ръцете с Вас. С Вас си измива ръцете! И това няма абсолютно никакво значение за ГЕРБ. ГЕРБ. Вие ще носите този кръст. А що се касае до проекта „Белене“ – Таслаков мисля, че беше колегата, бихте ли излезли да ми кажете: по какъв модел сметнахте, че тази централа вече трябваше да бъде построена; каква щеше да бъде нейната цена; каква щеше да бъде нормата на възвръщаемост и как така решихте, че днес вече щяхме да генерираме износ на електроенергията и големи приходи и печалби? Ето това, ако излезете да ми кажете, ще Ви се извиня за така поставената под съмнение Ваша експертиза. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, здравейте! Това много ми хареса, което е от „Продължаваме Промяната“. Топлото „здравейте“ и смятам да го използвам, защото е нещо възпитано и мило.

Аз не видях никъде в задачите на тази комисия да има записано, че ние ще разследваме КЕВР. Още повече че, доколкото ми е известно и доколкото видяхте всички в материалите, мандатът на ръководството на КЕВР е изтекъл и предстои промяна, и то колкото се може по-скорошна, защото мандатът изтече отдавна. Нали си представяте, когато ние тръгнем да подменяме КЕВР, какво ще се случи? Политическото значение е в КЕВР. Но нека да оставим КЕВР. Щеше да е добре, ако електроенергията, излизайки от една централа или от една вятърна мелница, отива до КЕВР или до електроразпределителите. За съжаление, всички, които са в тази енергетика – аз не разбирам нищо от енергетика – знаят, че тази електроенергия минава през НЕК, БЕХ и какви ли не още междинни структури. А да попитам: чии са ръководствата на тези структури? Кой постави ръководствата на електроцентралите? Кой постави ръководствата на тези структури? И много странно защо има и такива съвпадения с кризите, които възникнаха в цената, с политическата ситуация през тези месеци?! Много удобно за опозицията от ГЕРБ – по време на служебното правителство в тежки политически моменти цената се вдигаше рязко. Същото се получи и в момента – в деня, в който се избираше правителството, излезе информацията за вдигане на тока. Чии интереси обслужва тогава тази пета колона в енергетиката? Ето това очаквам да чуя от тази комисия – кой какви интереси защитава в структурите на енергийната система, изключвайки КЕВР? Това е задачата на тази комисия и колкото и часа тук да спорите, Комисията ще я има, ще бъде гласувана и ще я подкрепим. Благодаря Ви. Благодаря, господин Христов. Реплики? Няма. Господин Гаджев – изказване.

Оттам тръгна и целият дебат в посока КЕВР. Ако толкова е важна смяната на КЕВР, мисля, че миналата сряда, господин Председател, прочетохте, че предстои избор на председател и членове на Комисията. Ако толкова беше важно и искахте спешни мерки, можехте още същия ден да внесете процедурни правила за провеждане на избор на нови членове, които можеха да се случат допреди края на годината, но явно това е друга тема, която не Ви е толкова от интерес. Колкото до самия КЕВР, аз нямам съмнение в тяхната независимост и в професионализма на господин Иван Иванов. Впрочем един от вносителите на този текст е от хората, подкрепили сегашния състав на КЕВР. Предполагам и той има същата като мен липса на съмнение към техния професионализъм – човек, който е представител от години на реформаторското общество в България и носител на ценностите на тази общност, която, предполагам, и Вие от „Продължаваме Промяната“ подкрепяте. Но дотук с темата КЕВР. Тук въпросът е за самия проект на решение, което ни е предоставено. Тук колегата Мартин Димитров беше изключително прав – нямаме и десет дни, за да подходим към решаване на кризата, но Вие предлагате един месец. месец. Казано най-просто: мерки, които тази комисия, каквито и да са – дали са законодателни, дали ще е проект на решение, дали ще е някакъв доклад, най-рано ще бъдат предоставени на Народното събрание в края на януари. Тоест каквото и да говорите за 1 януари и за подпомагане на битовите потребители до 1 януари, тази комисия няма да е свършила работа. Нали така, един месец? Реално тази комисия края, ще предостави каквито и да са мерки за битовите потребители или за небитовите потребители, които са на нерегулирания пазар. И тук по опасното е за тях. Всъщност какъв е проблемът на бизнеса? Миналата седмица на отговор в блицконтрола министър председателят по това време Стефан Янев каза нещо много притеснително – субсидиите и въобще финансовите средства за подпомагане на бизнеса за високите цени на тока са планирани до края на ноември месец, тоест за декември няма планирани средства за подпомагането на бизнеса. Супер! И за януари съответно следващата година. Евентуално в следващия бюджет можем да видим такива. И ние, вместо да видим какви спешни мерки да се приемат за подпомагане на бизнеса, какво правим? Ще правим комисия за след един месец. А дотогава, до края на януари, какво? Бизнесът ще остане без подпомагане. Защо?! Фирми ще фалират, хора ще останат без работа заради това. Трябва спешно, сега. И тук е работа на Министерския съвет, а с подобно решение министърът на енергетиката и правителството ще кажат: „Ние ще чакаме парламентът да ни каже какви мерки да правим.“ Не е редно. Трябват спешни мерки сега, тук, днес и в рамките на оставащите две седмици до края на годината, за да може да се посрещне от небитовите потребители, да бъдат подпомогнати, защото те плащат високите сметки. Битовите – ще видим решението на КЕВР.

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС вече е в допълнителното време, тази временна комисия поради три причини: първата е, че тя ще бъде просто една говорилня и между другото, това го пише в самите мотиви. В мотивите за създаване на Комисията пише: „Ще се съберем и там ще си поговорим, ще си подебатираме.“ Не пише, че ще вземаме решения, не пише, че ще изготвим доклад, каквато е практиката обикновено, ние просто ще си подебатираме. Ако просто ще си дебатираме и ще разговаряме помежду си, то по-добре да го направим в постоянната Комисия по енергетика, която ще създадем още следващата седмица, и следващата седмица ще бъде първото ѝ заседание. ѝ заседание. Тоест не очаквам никакъв резултат от тази комисия. Втората причина да не подкрепя това решение е, защото от много от Вас, включително най-изненадващо от доктори и от всякакви други професии и специалисти в пленарната зала, чух тези за намеса в работата на регулатора. Аз се опасявам, наистина се страхувам, че Вие ще се изкушите да оказвате натиск върху независимия регулатор в България, и аз вярвам, че този регулатор е независим, защото 2015 г. бях част от депутатите в тази пленарна зала, които променихме закона и избрахме регулатора. И да Ви кажа, защото съм сигурен, без да обиждам никого, че 80% от Вас не знаят, но не Ви е това работата. Регулаторът има девет комисари. Той е колективен орган с девет комисари. ГЕРБ има двама от тези девет. Председателят е от „Демократична България“, бивш заместник председател на ДСБ – господин Иван Иванов, когото аз много уважавам и съм подкрепил да бъде председател и който през годините доказа, че един регулатор в България може да бъде независим орган. Тоест много от Вас ще се изкушат да направят това, което не трябва да правят – да нарушат независимостта на този регулатор. Между другото, искам да Ви кажа, че 2015 г., след като избрахме състава на регулатора, получихме писма от Европейската комисия, които дадоха за пример България и казаха, че България има една от най-добрите практики в създаването и в избора на независим регулатор в енергетиката, защото той се избира от Народното събрание. В много от държавите се назначава от министъра на енергетиката или от премиера. В единици държави в Европа той се избира от Народното събрание. Втората причина е, че в тази комисия съм сигурен, че ще се изкушите да оказвате натиск върху регулатора. Тук чух тези от сорта: „Не чу ли този регулатор, че ние по време на предизборната кампания казахме, че токът няма да се вдига, а точно дойдохме на власт и още в първия ден този регулатор вдигна тока?“ Колеги, ако бяхте прочели Закона за енергетиката, щяхте да видите, че това е точният ден, срокът, в който регулаторът трябва да обяви на обществено обсъждане решението, което смята да вземе от 1 януари. Тоест 15 декември, или кога се падаше, коя дата се падаше – денят, в който регулаторът обяви своята прогноза, е денят, който го задължава по закон той да го направи, а не че има някаква конспирация срещу Вас. И третата причина да не подкрепя създаването на тази комисия е, че тя не се фокусира върху основния проблем – решението за цената на битовите абонати ще го вземе независимият регулатор. Големият проблем в тази държава е, че бизнесът плаща пет пъти по-скъп ток, отколкото плащаше по времето на ГЕРБ. Каза го колегата Ненков: по времето на ГЕРБ цената беше 80 лв. Не искам тук да излизам от експертния тон, има редица причини, поради които поради които цената в цяла Европа е пет пъти по-висока. Не само в България, в цяла Европа е така. Знаете ли каква е разликата между Европа и България? Разликата е в това, че всички държави в Европа предприеха мерки, за да облекчат бизнеса. И господин Димитров, няма да се съглася категорично с Вас, че диференцираната ставка на ДДС може по някакъв начин да помогне за разрешаване на ценовата криза в енергетиката, защото тя има отношение единствено към битовите към битовите абонати, а големият проблем е в бизнеса – пет пъти по скъп ток за бизнеса. Аз знам предприятия, които няма да работят месец януари, защото не могат да си позволят да плащат пет пъти по-скъп ток от този, който са определили в своите цени.

Ако искате да помогнете за разрешаването на кризата, казвам го сега пак, заложете средства в следващия бюджет, защото не го направихте лятото и се чудехте каква врътка да направи служебният кабинет, за да плати тези два месеца по 110 лв. Намерете начин да го заложите в новия бюджет за 2022 г., и то не 110 лв., а както иска и предлага бизнесът – две трети от по-високата цена да се поема от бюджета поне до края на пролетта, поне до месец април, когато се очаква цените да се нормализират. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, какво ли не се чу в залата, включително идеи как да се притъпи мъката на хората със създаването на тази комисия. Няма да коментирам голяма част от изказванията, които не бяха експертни и това беше очевидно дори и за непознавачите по темата „Енергетика“. Уважаеми колеги, на първо място, оставам с впечатление, че изобщо не знаете как функционират държавните органи. Нямате идея и за разделение на властите, но това настрана, отдавам го на малкия опит, включително и парламентарен. Аз обаче се изкушавам да Ви предложа нещо: вместо да създаваме подобна комисия, да приемем проект за решение, който считам, че много по-бързо ще реши наистина проблемите, които съществуват в сектор „Енергетика“ по отношение на цената на електроенергията. Затова правя редакционно предложение в Проекта на решение за справяне с ценовата криза на електроенергията. Народното събрание на основанията по Конституцията и Правилника да реши: Народното събрание налага мораториум върху цената на електроенергията, ВиК услугите и топлинната енергия на нивата на 1 януари 2021 г.“ Още повече, уважаеми колеги, това специално го казвам към колегите от БСП, че такова становище тази сутрин изрази и министърът на социалната политика, когото вчера от Вашата парламентарна група номинирахте и избрахте – господин Георги Гьоков. Мисля, колеги, че по този начин наистина ще направим нещо смислено за българските граждани, за българския бизнес, ще реагираме на ценовата криза на електроенергията. Надявам се, че всички тук в тази зала си даваме ясна сметка, че Народното събрание може да взема такива решения и е много по-логично да го прави, отколкото да създава временни комисии, които в рамките на един месец няма да правят нищо. Благодаря. Моля Ви, господин Председател, да подложите на гласуване този проект на решение. Има ли реплики на изказването на госпожа Атанасова? Господин Аталай и след това Явор Божанков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги Уважаема госпожо Атанасова, добре че Ви свърши времето! Аз не очаквах точно от Вашата парламентарна група да чуя – не ми е удобно да кажа, толкова голяма глупост, която може да измислите. За мен популизмът трябва да има граници. Ако искате да си размените местата – ляво и дясно, и ако искате да се припознаете като една парламентарна група с господин Гьоков и ГЕРБ, това си е Ваша работа, но недейте да давате съвети на тези хора тук дали са опитни. Те имат възможност да се научат. И Вие дойдохте неопитни, и Вие не знаехте за какво става въпрос. Ние и тогава бяхме тук, ние пак ще бъдем тук само затова, защото не сме предлагали такива безсмислици, които Вие предлагате в момента. Моето предложение е, господин Председател, поради изтичане на времето, защото това решение беше предложено след изтичане на времето, дори да не го подлагате на гласуване. Благодаря Ви. Господин Божанков? Отказахте се от реплика. Други реплики? Дуплика? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Аталай, благодаря, че ми дадохте възможност за още време по времето на дупликата. Уважаеми колеги, бих искала по този начин да Ви поставя на вниманието несъстоятелността на дебата и за въпросната комисия, която колегите от „Продължаваме Промяната“ предлагат. чухте, че всички аргументи и по отношение на целта на тази комисия, и по отношение – дори имаше граматически бележки, и по отношение на срока на тази комисия, и действието на тази комисия, и дейността ѝ са абсолютно некоректни към това, което ще очакваме като резултат. Вие очевидно чрез гласуване ще създадете тази комисия. Само че, уважаеми колеги, имайте предвид, че за нейното функциониране ще се харчат пари на данъкоплатците, на първо място. За нейното функциониране накрая ще има нужда от доклад, на второ място. И на трето място, ще трябва предложенията, които очаквате да бъдат направени за въпросите с енергийната криза, да не бъдат просто популизъм, а да бъдат действащи предложения, с които Министерският съвет трябва да се ангажира. Успех Ви желая! Аз смятам, че ще катастрофирате тежко, но – предупредени сте! Благодаря за вниманието. За изказване? Господин Таслаков, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Колеги, искам да върна малко темата за АЕЦ „Белене“. Да, ние не сме експерти Да, ние не сме експерти енергетици, но има други, които са такива. Има един институт, казва се Български атомен форум. В него са събрани най-добрите енергетици в тази сфера. Те от 20 години се занимават с анализи, цифри и данни. Те излизат периодично със становища и имат становище по въпроса за АЕЦ „Белене“. Там всички Вие може да се запознаете с необходимостта за изграждане на този проект. Само искам да вмъкна, че при спирането на проекта България беше осъдена да плати 600 млн. евро, която сума ще тежи на съвестта пак на ГЕРБ. Благодаря.